A sada prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 825. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav i Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Pavle Matičić, državni tajnik u Ministarstvu uprave. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj sa konačnim prijedlogom zakona polazi od Deklaracije Europskog parlamenta o proglašenju 23. kolovoza Europskim danom sjećanja na žrtve staljinizma i nacizma iz kolovoza 2008. godine kojom je 23. kolovoz utvrđen Europskim danom sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih sustava. I posebno točke 15. Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu od 2. travnja 2009. godine kojom rezolucijom se pozivaju parlamenti i vlade svih država kandidatkinja za Europsku uniju kao i vlade i parlamenti svih država članica Vijeća Europe pa tako i Republika Hrvatska na proglašenje 23. kolovoza Europskim danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima i komemoriranje ovog dana sa dostojanstvom i nepristranošću. Prijedlogom ovog zakona predlaže se da se 23. kolovoz i u Republici Hrvatskoj proglasi Europskim danom sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, te da se utvrdi kao spomendan koji se obilježava dostojanstveno i nepristrano. Hvala. **Jarnjak, Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Ne. I Odbor za ratne veterane? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Nema jer nema nikoga drugog. Ili, ili prosim lepo. Ne. Potpredsjedniče, gospodo zastupnici, državni tajniče.

trčao sam gore i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, "Narodne novine" itd. U članku 2. stavku prvom iza riječi: "države" briše se riječ i stavlja se zarez, a na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi "i 23. kolovoza". Znači, to je taj europski dan za sjećanje na žrtve svih totalitarnih i autokratskih režima. Žrtve su žrtve. To je jasno. I to bilo kojega totalitarizma, bilo kojega režima. Jasno je da ja kada govorim o žrtvama uvijek stavljam naglasak na nevine žrtve. Žrtve su čak, ne čak nego jesu i oni iz Splita koje se 2011. kamenuje kao svetog Duju pred 1500 godina kao što su žrtve i oni iz Jasenovca, iz Stare Gradiške, iz Paga, iz Drižarne, Dahaoa, Mathausena itd. Žrtve su isto tako mnogi koji su prošli Goli otok, žrtve su mnogi koji su prošli križne puteve. Lišavati ljude bez suda njihova života to je uvijek zločin. Bacati bilo koga u jazovke uvijek je jasno zločin. Zatvarati žive ljude, ranjene ljude, polužive ljude da se tako izrazim u raznim hudim jamama u Sloveniji i posipati ih krečem ili vapnom uvijek je jasno zločin. Jednom riječju kao što sam puno puta ovdje rekao jama nije grobnica i svaka nedužna žrtva treba biti rehabilitirana, treba biti oplakana i treba biti razumljivo kršćanski pokopana. Svako nasilje treba biti pošten i valja osuditi. Svaku nedužnu žrtvu također treba rehabilitirati. Kako mi stojimo kada je riječ o praznicima ili o blagdanima, ili o spomendanima. Kada je riječ o ovoj nekoj materiji koju vezujemo uz 2. Svjetski rat ili poraće. MI slavimo 22. 6. vis a vis dana antifašističke borbe, ustanka naroda Hrvatske u Sisku, slavimo 25. rujan kada su u Pazinu donesene povijesne Pazinske odluke, slavimo ovaj 15. 5. spomendan na Bleiburg kako se to točno kaže i od sada ćemo vjerojatno slaviti temeljem ovoga Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj i ovaj datum od 23. kolovoza pod nazivam Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Jasno kod ovoga 15. 5. naglasak je uvijek na komunističkom zločinu. Zanimljivo je recimo s druge strane da Tuđman, pokojni predsjednik Republike Hrvatske, prvi predsjednik nikada nije pohodio Bleiburg gdje nota bene nitko nije ubijen, već je tamo kapitulirala NDH. Da budem iskren ja ne razumijem zašto se, zašto se, zašto se, dobro ti ćeš reći da nije nikada rekapitulirala, je je. Ja ne znam zašto se komemorira ispred onog Bleiburškog spomenika na kojemu piše u čast i slavu pobijene Hrvatske vojske. Ta vojska niti je bila časna, niti je bila slavna, niti je bila Hrvatska. Lijepo je rekao papa da je to bila ... sluganska, kako on kaže vojska odana Hitleru. Što želim reći? Zašto ne komemorirati i mislim da je to ljudski potrebno, kršćanski, zašto ne komemorirati ispred jama u Hrvatskoj ispred tih jama u Sloveniji, apsolutno da. Ali Bleiburg je simbol po mom sudu koji prije svega veliča NDH i mislim da tamo jedna civilizirana zemlja nema što slati svoja izaslanstva. Konačno i sam sam dao izgraditi nekoliko obilježja gdje se po ratu događala tragedija nad nedužnim ljudima. Na primjer u Završju tamo je negdje 47., 48. ubijeno primjer u Završju tamo je negdje 47., 48. ubijeno 6, 7 zagrebačkih profesora prilikom bijega iz zone B. u zonu A ili bolje rečeno iz ex-Jugoslavije u ondašnju ex-Jugoslavije u ondašnju anglosaksonsku upravu. Točno je da se 45. nastavilo lišavanje života na križnim putevima, nastavilo se ono što je otprilike DeGaullova Francuska činila..., jasno je da je zločin i jedno i drugo. Zločin je on što se dešavalo na prostoru ex-Jugoslavije kao i ono što se dešavalo u jednoj Francuskoj. Za Francusku nitko vjerojatno neće reći da je to bila jedna totalitarna diktatura, za Jugoslaviju vjerojatno hoće, iako složio se netko da ili ne, taj Jugoslavenski, taj komunizam kakav god bio nije bio isto kao onaj Staljinov, nije bio isti kao što je bio onaj Sovjetski iako ja znam da žrtvama je posve svejedno da li su stradali od DeGaullove politike, Titove politike, Staljinove politike ili Churchillove ili neke druge politike. Ja nemam apsolutno nikakvog sentimenta prema bilo kojem krvniku, nemam. Kako ni prema onima do 45. tako ni prema onima nakon 45. a bogami gospodo ni prema onima koji su 91. ili 95. počinili bez obzira kojeg bili roda bilo kakav zločin. Dobro, mi imamo ovdje taj 23. kolovoza taj dan vjerojatno nije problem, nema troškova, znači nije praznik, spomen je dan, znači raditi će se, gospodarstvo neće imati neke posebne izdatke, država također neće imati, međutim, znate što je problem u ovoj zemlji što vjerojatno nema nikoga niti među nama ovdje koji smo dizali ruke ili osporavali te zakone koje bi bio u ovom trenutku u stanju nabrojati sve blagdane, spomendane, neradne dane u Republici Hrvatskoj. Crkvene blagdane naravno da znamo, oni su dio naše tradicije, mentaliteta, mentalnog sklopa kako god hoćete ali one svjetovne zbog nepotrebnih izmjena koje su se dogodile ne znam da li je to bilo 2002. ili 2003. mislim da nitko van gospodina Škrabala, odnosno ondašnjeg predlagača ni ne prepoznaje. Ovaj praznik jasno više će se koristiti kako bi se napadao onaj režim nakon 54. nego onaj režim koji je bio na snazi do 45. Ja kada govorim o ovom režimu nakon 45. jasno da je to bio jedan jednouman režim, to je bio režim koji nije bio vjerski sklon konfesijama bez obzira o kome je bilo riječ, tko je sudjelovao na prostoru ex-Jugoslavije, činjenica je i to treba apsolutno osuditi i za to odgovorne prozvati da je po ratu isto tako likvidirano na desetine tisuća ajde da ih nazovem političkih oponenata, neki čak nisu bili politički oponenti, bili su apsolutno nedužni ljudi ali su ne znam u ime koga i zašto likvidirano. S druge strane bilo je ono nakon rata pozitivno možda to što je bio taj režim socijalno osjetljiv, što se nikada Hrvatska nije razvijala kao što se razvijala nakon 60-ih do '80. godine, gospodarski znači je bio apsolutno superioran sadašnjem sustavu i ono što je pozitivno bilo je to što je bio na strani antifašističke koalicije, pa čudi da ima danas onih koji ne znam stavljaju na glavu ustaške kape ili koji veličaju takvu jednu ideologiju. Tita treba poznavati, a Boga mi gospodine zastupniče i priznavati. I priznavati. I priznavati. Možda gospodin Hebrang nema za to razloga, ali svi vi koji sjedite drugi van njega u ovoj sabornici zasigurno da. Zato jer bez njega, bez …/Govornik se ne razumije./… Hrvatska ne bi bila ovakva kakva je danas. Znači za kraj, biti ću za ovaj zakon, iako sam siguran da oni koji su skloni tim antifašističkim vrijednostima vjerojatno taj blagdan 23. kolovoza kako se to zove Europski dan sjećanja nad žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima neće slaviti, a oni koji su skloni jednoj poraženoj ideologiji, koji obilaze Bleiburg i slično vjerojatno hoće. Ja se bojim da ovaj blagdan će i ubuduće dijeliti, ali pošto pada u ljeto, pošto je to jedan neradan dan, šta ja znam onda se za sve to i može i glasati, iako malo će biti korisnika od ovog praznika, no bez obzira, da, glasat ću za taj zakon, taj zakon nije sporan, ali još jedanput kažem vjerojatno oni koji su skloni tim antifašističkim vrijednostima taj blagdan neće obilježavati, a oni drugi koji su ne znam skloniji nekoj drugoj poraženoj ideologiji vjerojatno hoće. Možda je, za 10-ak godina izdići se jedna generacija koja će jednostavno kroz jednu politiku pomirbe početi prihvaćati i ovaj datum. Do tada bojim se da se to neće dogoditi. No pustimo sad sve to, jasno jedna politička igra, kao takvu treba razumjeti i ovaj zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, tako da od ovoga datuma bojim se da biti će više štete nego koristi, ali bez obzira na sve može ga se prihvatiti. Hvala. Ispravci. Gospodin zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Nije točno gospodine Kajin da na Bleiburgu nije nitko ubijen. Ta vaša teorija koju je izgovorio i onaj koji je govorio da Srbi neće nositi na opancima hrvatsku zemlju, a koji je pjevao Juru i Bobana s našim emigrantima u Australiji. …/Upadica se ne razumije./… Tako je, dobro ste rekli. Dakle ta vaša teorija zajednička nije točna. dva razreda, to je 60 djece od 15 do 18 godina domobranske zastavničke škole iz Ilice 242 su strijeljani na Bleiburgu zajedno sa svojih 15 profesora, civila, tako da vam je to jasno i to je povijesni podatak pa malo čitajte, malo učite, a ne bljezgarajte bez veze. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Cijenjeni kolega Kajin, svaki puta na isti način govori o Hrvatskoj vojsci koja se predala na Bleiburgu na način da je to neka zločinačka armada, a zapravo se radi o ljudima je jedini grijeh bio to što su bili drukčiji, i što su početkom rata u nekim dijelovima Hrvatske bili izloženi masovnim likvidacijama, pa i genocidu na nacionalnoj osnovi, koji su provodile udružene postrojbe partizana i četnika zajedno. Prema tome ti ljudi zaslužuju određeni dignitet, jer nisu bili krivi ni po čemu drugom osim što se kako danas lijepo često ljudi kažu bili drukčiji, bili druge nacionalnosti. To im je bio jedini grijeh, jedino su i zbog toga završili na Bleiburgu, da bi se danas o njima govorilo kao o zločincima. To je neprihvatljivo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, pokušat ću ispraviti jedan netočan navod kolege Kajina, makar ja znam da ja njega neću u ništa uvjeriti, on je nepopravljiv u nekim svojim pozicijama, kad je kazao da se ne može izjednačiti bivšu bivšu Titovu Jugoslaviju i bivši Sovjetski sustav. Kolega Kajin, oni se mogu, istina je da se mogu izjednačiti, jer su oba sustava bila totalitarna, sa vlašću komunista, a komunistički sustav je bio totalitaran, oba su imala kult osobe, oba ta sustava su bila potpuno istovjetna u pogledu stava prema neistomišljenicima, logori na Kamčatki ili u Sibiru ništa se nisu bitno razlikovali od Golog otoka. I na jednim i na drugim mjestima stradali su nevini ljudi, koji nisu mislili kao što su trebali, ili kao što je od njih očekivao njihov veliki tata sa svojim kultom kojega je gajio iz dana u dan i nametao ga svima. da se nema što odavati počast žrtvama na Bleiburgu, i da nema što tamo biti hrvatsko izaslanstvo. Ima itekako gospodine Kajin, itekako pod pokroviteljstvom ovog Hrvatskog sabora, da se oda počast žrtvama. Nije povijesno dokazano, ali se govori o 90-ak tisuća pobijenih civila i pripadnika vojske, ali uopće ne treba razgovarati o tome koja i čija vojska je bila. Činjenica je da su ljudi pobijeni bez suda i suđenja, protivno svim međunarodnim pravilima ratovanja i svim konvencijama, a to što bivši predsjednik države relativizira taj zločin, pa kaže da on i nije baš zločin jer je možda među svim tim pobijenim, tim desecima tisuća pobijenih bio i netko po njegovom sudu kriv, jer je on alfa i omega, i ne treba suđenje, jer on zna da je netko netko tu kriv, i zaista ja ne znam do kada ćemo mi biti maltretirani sa ove saborske govornice veličanjem komunističkih partizanskih i Titovih zločina. I'll be back, rekao je Schwarzenegger u Terminatoru. Nadam se da imam pravo, jer sam čuo da sam, nemojte mi to uzeti za vrijeme, ali čuo sam da sam sa sjednice bio bio izbačen, ali evo. Gospodine Kajin želim ispraviti jednu netočnu tvrdnju, ali evo prije svega upozoriti sudeći iz iskustva moje obitelji, jedan i drugi djed su bili na ustaškoj strani. Jedan je preživio, drugi nije, završio je u Argentini. I doista to su žrtve hrvatskog naroda Ne, ne, pustite sad SDP, ali netko je otišao u tu Argentinu, to je bio Ante Pavelić zajedno sa zlatom iz Hrvatske. Netko je danas otišao možda u Austriju itd. No, želim ispraviti vaš netočni navod, navod koji se odnosi na to da je Hrvatska poznavala vjerske blagdane. Pa ovaj Sabor je prije 2 godine donio izmjenu i dopunu Zakona o blagdanima kada je usvojen, Božić, drugi dan Božića – sv. Stjepan i Uskrs. A gospodin Hebrang je sazivao jedno 5 puta sjednicu Kluba zastupnika i pitao što Vinković to predlaže jer Uskrs u Hrvatskoj nije dotad bio blagdan. Bio je Uskrsni ponedjeljak. **Šeks,

da antifašisti neće slaviti 23. kolovoza kao Dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Antifašisti će slaviti, ali neće sigurno komunisti zato što je to sjećanje na njihove zločine, komunisti sigurno ne. A ono što vi mislite da su antifašisti to su vaši komunisti.

gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Imam malo sa grlom problema, ali mislim da ću moći reći što sam pripremio. Doista ovo, otvorila se jedna rasprava u kojoj treba reći da je prošlost nešto što je zauvijek prošlo, ali tragovi te prošlosti treba znati prenašati na nove generacije, ali ne mržnju, ne ono što vuče nazad. Tako ni ova rasprava se nekako uklapa da zlo koje se desilo u prošlosti moderan svijet sa svojom savjesti ga razobličava, pokazuje, ali ga konzervira u prošlosti i nema ga cilj prenijeti na nove generacije. Zato mi je žao što neki stalno to obnavljaju u sadašnjosti što nije potrebno, osobito danas kada smo 15. lipnja 2011. godine završili formalno pregovaranje i usklađivanje našeg zakonodavstva s EU i da smo korak do te velike zajednice od pola milijarde naroda koji su to shvatili i tu svijest prenijeli. I zato bi bilo dobro da i u ovom Visokom domu prenesemo tu svijest i savjest i moramo ipak reći, kolega Kajin, da komunistički zločini nisu antifašizam. Mi to iz Istre jako dobro znamo i da smo dužni objasniti određene okolnosti, ali prenijeti dalje ono što je vrijedno, ono što može biti dobro za svakoga o onom od čega danas se može kvalitetno živjeti. Tu istinu treba prihvatiti tako da ovaj prijedlog Zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH i s konačnim prijedlogom zakona, odnosno Klub zastupnika HDZ-a glasovat će za 23. kolovoz kao europski Dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Naime, europski Dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih sustava utvrđen je Deklaracijom Europskog parlamenta od 23. kolovoza 2008. godine, a proglašenju 23. kolovoza europskog Dana sjećanja na žrtve staljinizma i nacizma, a potvrđen je točkom 15. Rezolucije Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu od 2. travnja 2009. godine koja poziva na proglašenje 23. kolovoza europskim Danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima i komemoriranje ovog dana s dostojanstvom i nepristranošću. Naime, 23. kolovoza 1939. godine potpisan je Njemačko-sovjetski pakt o nenapadanju poznatiji kao Sporazum Molotov-Ribbentrop kojim su Staljinov SSR i Hitlerov 3. Reich postigli javni Sporazum o nenapadanju i tajni Sporazum o podjeli interesnih sfera u Istočnoj Europi. U slobodnom svijetu na taj dan organizirale su se demonstracije, tzv. "Dan crne vrpce", s ciljem upoznavanja svijeta o prikrivanju zločina. Rezolucija Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu također naglašava da Europa neće biti ujedinjena osim ako je u mogućnosti formirati zajednički pregled povijesti priznavajući nacizam, staljinizam i fašističke i komunističke režime kao zajedničko naslijeđe i iznesene poštene i temeljne rasprave o njihovim zločinima u prošlom stoljeću, izražava poštovanje prema svim žrtvama totalitarnih i nedemokratskih režima u Europi i odaje počast onima koji su se borili protiv tiranije i ugnjetavanja, naglašava važnost toga da živi zadrže uspomene iz prošlosti jer ne može biti pomirbe bez istine i sjećanja. Držim da je primjereno očuvanje povijesnog sjećanja, opsežno revidiranje europskih povijesti i da će europsko široko priznavanje svih povijesnih aspekata moderne Europe jačati europsku integraciju. Duboko sam uvjeren da to potpuno vrijedi za nas u Hrvatskoj. Europski parlament u rezoluciji izražava uvjerenje da je krajnji cilj otkrivanja i ocjenjivanja zločina počinjenih od strane komunističkih totalitarnih režima pomirenje koje se može postići prihvaćanjem odgovornosti moleći za praštanje i njegovanje moralne obnove. U završnom dijelu rezolucije poziva se osim ostalih parlamenata i Vlade svih država kandidatkinja za EU kao i Vlade i Parlamenti svih država članica Vijeća Europe time i RH. Dakako, na usvajanje i provedbu te rezolucije. Želim podsjetiti da je Hrvatski sabor i na sjednici 30. lipnja 2006. godine donio Deklaraciju o osudi zločina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog pokreta Hrvatskoj 1945. do '90. godine u kojoj je navedeno kako su totalitarni komunistički režimi koji su vladali u Srednjoj i Istočnoj Europi u prošlom stoljeću, a koji su još na vlasti u nekoliko zemalja svijeta bili bez iznimke označeni masovnim povredama ljudskih prava. Pad totalitarizma komunističkih poredaka, režima u Srednjoj i Istočnoj Europi nije bio u svim slučajevima pa ni u slučaju RH popraćen nacionalnim ili međunarodnim istragama zločina koji su ti režimi počinili. Kao posljedica toga vrlo je niska svijest javnosti bivših komunističkih zemalja pa i hrvatske javnosti o zločinima počinjenim od strane totalitarnih komunističkih režima. U deklaraciji također iz 2006. dakle ovog Sabora navodi da je Hrvatski sabor uvjeren da su znanje i svijest ljudi u povijesnim zbivanjima jedan od preduvjeta da se izbjegnu slični zločini u budućnosti te da moralna procjena i osuda počinjenih zločina igraju važnu ulogu u edukaciji mladih naraštaja. Hrvatski sabor se pridružio parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u snažnoj osudi masovnog kršenja ljudskih prava od strane totalitarnih komunističkih režima i istodobno izrazio sućut sućut razumijevanje i priznanje žrtvama tih zločina u RH, Europi i svijetu. Ne želim dužiti i podsjećati na našu složenu prošlost koja je bila opterećena raznim nedjelima koja ne služe na čast, ali generacije koje danas žive zauzete su drugim brigama ali i sviješću koje je potrebno stalno graditi i na kojoj bi trebalo zbrajati ono što nas približava, a smanjivati ono što nas udaljava. Kao što vidimo u nekim raspravama to ne vodi nigdje. I na kraju želim samo još jedanput reći da će Klub zastupnika HDZ-a glasovati da 23. kolovoza bude europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režim. DAmir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Apsolutno, komunistički zločin nije antifašizam to je točno, kao ni zločin u Domovinskom ratu nije Domovinski rat. Zločin je zločin i zločin treba osuditi, krvnika treba suditi. Evo Šetić jako dobro zna. Obitelj po mojoj ženi sva je stradala od tog jednog boljševističkog, poratnog revanšizma, sirotinja, bez veze. Dok je pola njih bilo u partizanima, a ovi drugi se nisu miješali, no nema veze. No kada ja govorim o zločinu, zločin valja osuditi, a kada neki drugi sa desne strane govore, e onda ... **Šeks, Vladimir (HDZ)** A što je ispravak netočnog navoda zastupnika Nevia Šetića? Jedni tvrde ovdje antifašizam nije komunizam, ali imam dojam ...

sada reći. Jako je interesantna,

Evo ispravljam ja bih rekao netočan navod o tome, gospodin Nevio je rekao da svijest o komunističkim zločinima nije razvijena među hrvatskim građanima. Ja tvrdim suprotno, mislim da većina hrvatskih obitelji je prošla kroz to razvijanje svijesti. Evo ja ću samo svjedočiti svojim primjerom. Sjećam se početka osnovne škole filma Antuna Vrdoljaka "U gori raste zelen bor" i sjetim se svoje obiteljske kuće, onih debelih slavonskih perina i slike na zidu uz Majku Božju gdje stoje neka tri muškarca u nekim uniformama. Kada sam pitao tko su to, majka je rekla da su to poštari. Na kraju se poslije toga filma ispostavilo da su to ustaše. Međutim, da netko ne bi pomislio da branim ustaški režim i Jasenovac je bio teški zločin, ali isto tako i Bleiburg. I mislim da konačno u ovom SAboru trebamo osuditi i zločine ustaškog režima isto tako i zločine komunističkog režima. I treba shvatiti da je ova nova moderna Hrvatska država nastala na temelju te antifašističke borbe posebno na temeljima Domovinskog rata. Jer da nije bilo Domovinskog rata ne bi bilo ni Hrvatske. I da se okrenemo malo budućnosti gospodine predsjedniče, podržat ću ovaj zakon jer nas zanima kako ćemo živjeti danas, sutra i prekosutra u Hrvatskoj.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ja sjedim u Hrvatskom saboru evo sada osmu godinu i najžešće i najduže rasprave čak i o ovakvim zakonima koji imaju punih 12 riječi dopune traju najduže i najžešće su. A kada se raspravlja o inovacijama, o tehnologiji, o razvoju, o znanosti, o obrazovanju, onda rijetko tko prozbori jednu pametnu riječ. To je kolegice i kolege zastupnici žalosno. Uistinu žalosno. Ovdje se radi o jednoj vrlo korektnoj inicijativi Europskog parlamenta. Zašto spominjati Mesića i ne znam koga sve ne i involvirati u jedan ovakav zakon. Uvijek završimo na ustašama i partizanima, potpuno nepotrebno. Dakle, Europski je parlament 23. kolovoza 2008. godine proglasio taj isti dan Europskim danom sjećanja na žrtve staljinizma i nacizma, kasnije su dopunili svoju odluku i proglasili ga Europskim danom sjećanja na žrtve svi totalitarnih i autoritarnih režima. Da li je tu nešto sporno? Ja i moj klub zaista ne nalazimo ništa sporno. Ali čini nam se da je očito uvijek lakše pričati o prošlosti, nego promišljati budućnost. Ono što mi ipak želimo prigovoriti je sljedeće. Na ovu istu temu kolegice i kolege, zamoljeni od istog Europskog parlamenta 2008. godine predložili smo, bilo je to 12. studenog 2008. godine, dakle klub HNS-a predložio je da Hrvatski sabor obilježi 75. obljetnicu velike gladi u Ukrajini kojom prilikom je više od 6 milijuna ljudi stradalo, da im odamo počast i da im izrazimo sućut njihovim potomcima. To je bila zamolba istog Europskog parlamenta povodom 75. obljetnice. Tri godine se taj naš prijedlog nalazi na dnevnom redu, ali ga raspravili nismo. Sada je čak i besmisleno o tome raspravljati. Sada je to 78. obljetnica. Kolegice i kolege, nije korektno. Ako opozicija predloži istovrsnu inicijativu ima deklaraciju ili rezoluciju onda to ne može proći, to se ne raspravlja, a kada to predloži netko drugi onda je to nešto što treba podržati. Mi apsolutno ovo podržavamo, ali vas molimo dajmo konačno evo živimo u 21. stoljeću, valjda znamo da naša povijest i ratovi nisu bili ni crni ni bijeli i da postanemo konačno objektivni i da počinjemo promišljati budućnost, a ne da se stalno vraćamo na prošlost. Hvala lijepo. Hvala. Klub HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na jednom spomeniku kojega više ne vidim, a neću reći ni gdje je bio u Hrvatskoj, uz rijeku Unu je bio, pisalo je "mrtvi živima oči otvaraju". Dakle mrtvi živima oči otvaraju, a mi koji smo evo danas živjeli živahni zaista po, kako je rekao kolega Dorić, trebali smo nakon 50, 60, skoro 70 godina razmislit o nekim stvarima, o našoj budućnosti, o onome što nas tišti ponajviše. Točno je da je 23. kolovoza 1939. godine, dakle osam dana pred izbijanje Drugog svjetskog rata, da su se sastali ministri vanjskih poslova Sovjetskog saveza Molotov i Ribentrop i sklopili, uglavili sporazum Hitler-Staljin kojim su javno obznanili da su Sovjetski savez i Njemačka Njemačka u paktu o nenapadanju, a potajno su podijelili interesne sfere i zemljopisnu kartu Europe. Prva žrtva tog sporazuma i to tajnog dijela bila je Poljska čije čije su 2/3 pripale nakon napada Njemačke na Poljsku Njemačkoj, a 1/3 i to istočna Sovjetskom savezu. Tu je nastao i zločin u Katinskoj šumi koju je htio posjetiti i pokojni predsjednik Poljske Kaćinski pa je u onoj avionskoj ili zrakoplovnoj nesreći poginuo. Pomirba o kojoj je govorio kolega Šetić je nužnost i kako on reče nakon istine sjećanja, ali i nakon sjećanja istine, dakle moramo se sjetiti istine, a ne biti pristrani pa jednu istinu propagirati, gurati, a drugu stavljati pod tepih i to tako već 60 godina za vrijeme bivše države, a nije puno ni za vrijeme naše Hrvatske učinjeno da se razbistre, nije dovoljno iako ima i naznaka i radova i napora i pokušaja da se obznane i žrtve komunističkih zločina. Kolega Kajin je govorio o tome da je vojska, Hrvatska vojska pobijena jer eto ona je bila na fašističkoj strani. Meni je žao što nema kolege Kajina ovdje, ali bi ga pitao s obzirom da je bio u Domovinskom ratu, da je počeo u Oluji svoj ratni put u Križpolju u Lici, a završio na Plitvicama pa da je ne daj Bože kojim slučajem bio zarobljen i likvidiran bez suda i bez ičega, a ja vjerujem da nije ratni zločinac što je bio u Hrvatskoj vojsci, dakle istoj Hrvatskoj vojsci, da li bi bio žrtva nekakvog režima. Bio bi. Čovjek nije ništa učinio, možda nije metka ispalio, ali takvih je na stotine tisuća ubijeno. I zbog toga kada se govori o Hrvatskoj vojsci u Drugom svjetskom ratu onda treba razmisliti što bi rekao jedan pisac ispeci pa reci, a ne osuđivati Hrvatsku

Znamo svi za i mnogi smo i čitali knjigu Karla Steinera 20000 dana u Sibiru… 7000 pardon, 20 godina, skoro 20 godina jel tako. Ispričavam se. Lapsus cerebri. Dakle "7000 dana u Sibiru", dakle gotovo 20 godina i znamo svi dobro što je tamo opisano i znamo svi dobro procijeniti je li to zločin ili nije. 7000 dana u Sibiru. Ovdje u našem rasporedu saborskih sjednica iz u sjednicu se ponavlja osuda holodomora, gladomora koje je provela staljinistička, komunistička klika nad Ukrajincima u Ukrajini zbog kojega je dakle smrt glađu zbog koje je umrlo u Ukrajini milijuni stanovnika Ukrajine poslije Drugog svjetskog rata i to su žrtve, nažalost ne može doći na red, na dnevni red ovoga Sabora osuda holodomora, a stalno se ponavlja ako ste dobro promatrali, stalno se ponavlja u u dnevnom redu saborskih sjednica, na prijedlog HNS-a koliko ja znam, osuda holodomora. I to su žrtve komunističkih režima. Zbog toga jasno je da nitko nema ništa protiv 23.kolovoza kao dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih sustava koji je utvrđen Deklaracijom Europskog parlamenta još 2008. godine, a zatim potvrđen 2009. godine 2. travnja da se taj dan proglasi Danom sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih sustava. Međutim, Hrvatska ima svoje specifikume. Hrvatska ima svoje posebnosti, Hrvatska ima svoju povijest, Hrvatska ima svoja ratišta, svoja stratišta i svoja svetišta. Jasno, kao prijedlog koji je za cijelu Europu predložen ovim zakonskim prijedlogom mislim da nema potrebe da itko razmišlja drugačije osim da se ovaj prijedlog zakona usvoji. da se ovaj prijedlog zakona usvoji. Ali mi ne smijemo i dalje zaboraviti na ovo što sam rekao da imamo svoja ratišta, da imamo svoja stratišta i svoja svetišta i da ih moramo poštovati i nadalje spomendana na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih sustava ili režima kako god hoćete bilo staljinističkog, komunističkog ili pak fašističkih režima. Zbog toga će klub HDSSB-a biti, dakle za usvajanje ovoga zakonskog prijedloga. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Zoran Vinković. Pa ja mislim da ćete ga svesti pod ispravak netočnog navoda. Gospodin Boro je rekao da stoji jedan natpis da mrtvi živima oči otvore, otvaraju. A ja kažem evo da i nama živima još uvijek živi mogu oči otvoriti, da imamo jednog Veljka Marića koji je u srpskom zatvoru, da je to hrvatski branitelj koji za ništa nije kriv da nije počinio ratni zločin, da imamo hrvatske generale u Zenici, u Haagu i da mi živi otvorimo te oči. I da se ne klanjamo toj Europskoj uniji i da ne puzimo na koljenima u Europsku uniju i da ne prodajemo svoje hrvatske interese. A o tome tko pjeva Juru Bobana toliko nije ni bitno. To su sve narodne pjesme.

pred nama jedan prijedlog koji je izuzetno bitan za Republiku Hrvatsku i malo prije kad sam slušao predstavnika HNS-a gospodina Dorića koji je rekao zar doista postoji potreba da se još o ovomu danas govori. o ovomu danas govori. Pa očigledno postoji. Zašto? Zato što postoji duboka još podjela u hrvatskom društvu oko nekih temeljnih činjenica oko kojih očito još nismo suglasni, jedna od temeljnih činjenica je da je komunistički režim bio totalitarni i da je bio i zločinački režim. Upravo kroz ovu Deklaraciju Europskog parlamenta i Rezolucije Europskog parlamenta Hrvatska na neki način prihvaća obilježiti 23. kolovoza značajan datum u svjetskoj povijesti kao danom sjećanja na sve žrtve totalitarnih i autoritarnih režima prije svega onih koji su u Europi posijali veliko sjeme zla i koji su prouzročili mnoge zločine. I upravo sporazum koji su potpisali dva predstavnika rekao bih najtotalitarnijih režima i najzločinačkijih režima a to su komunizam s jedne strane, Staljinov predstavnik s druge strane i s druge strane nacistički predstavnik. Dakle, dovoljno o sebi govore kakvu poruku Europa danas šalje i koji je vrijednosni sustav danas u Europi prisutan. Na žalost taj isti sustav vrijednosti nije još uvijek prisutan u Hrvatskoj zbog činjenice da jest komunizam prestao samostalnošću Hrvatske devedesetim godinama. Ali očigledno da on još i dalje živi u mnogim glavama u Republici Hrvatskoj. tako možemo čuti svakakvih ocjena i od strane naših kolega ovdje u Saboru o tome kakav je bio zločin jedne vrste, a kakav je bio zločin druge vrste. Jasno je da je svaki zločin zaslužuje osudu. Ako smo mi danas u modernoj Hrvatskoj spremni suočiti se sa svim činjenicama koje su bile povezane uz Domovinski rat, uz hrvatsku borbu za neovisnost, ako smo spremni bili procesuirati sve ono gdje su postojale sumnje da je počinjen neki zločin da se izvan one obrane koja se podrazumijeva kad netko radi agresiju na državu. Dakle, ako je izvan toga, izvan tih okvira i ako je bilo zločina kad je Hrvatska bila spremna procesuirati one koji se bore za njenu slobodu ukoliko su prekoračili određene granice ratnog prava ili svega ostaloga onda zašto danas nismo spremni još uvijek reći koje i kakve je zločine taj totalitarni komunistički režim radio. Zašto još danas nismo spremni prihvatiti činjenicu da je bilo na stotine tisuće ubijenih bez ikakve pravde, bez suda i bez ikakve odgovornosti u krajnju ruku. Ubijeni su ljudi koji su bili nevini. Ja vrlo često spominjem primjer .../Govornik se ne razumije./... koji se dogodio istina još uvijek u ratno vrijeme ali su ga izvele komunističke snage. Ne antifaštističke zato što su na tom otoku među ostalim ubijeni antifašisti, ljudi koje je talijanska okupacijska sila dakle talijanski fašisti su ih zarobili kao antifašiste i zatvorili u u jednom od logora konkretno na Prevlaci ih zarobili. I kad je pala Italija ti ljudi su oslobođeni i na kraju su završili na Daksi gdje ih je ubio komunistički sustav. Dakle, to su bili antifašisti jer su se borili protiv fašizma, a na kraju su ih ubili komunisti. I često spominjemo da je jedna od žrtava na otočiću Daksi osim što su tamo bili intelektualci bio je jedan duhovnik, autor himne koju svi volimo pjevati, autor pjesme "Rajska djevo kraljice Hrvata". Otac pater Perica koji je napisao tu lijepu hrvatsku himnu je ubijen bez da je imao ikakvog na sebi, na sebi da je imao ikake krivnje za bilo što što se događalo u to vrijeme. Dakle, osim toga napisao je još i drugu pjesmu "Do nebesa nek se ori". To znaju oni koji idu u crkvu. Ali ono što se ne može dogoditi u Europi očito se događa u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je još uvijek moguće da neki od trgova nose ime onoga tko je bio na čelu tog zločina, a to je Josip Broz Tito. Kroz ovu rezoluciju se osuđuje i Staljin jednako kao i Tito, kao i svi ostali kao i svi ostali diktatori koji su bili stupovi tih totalitarnih, nedemokratskih, autoritarnih, zločinačkih režima. Možemo reći s jedne strane kad bismo išli logikom našeg kolege Kajina onda bi se moglo reći pa i Staljin je bio antifašist. Zar nije bio Staljin antifašist? Borio se i on protiv fašizma nakon što je propao njihov dogovor iz 1939. godine i nakon što ga je Hitler napao borio se i on protiv fašista. Ali on je stvorio itekako totalitaran, nedemokratski zločinački sustav koji je jednostavno obračunao sa milijunima ljudi. maloprije Ukrajinu, a da ne spominjemo sve ostale žrtve po Sovjetskom savezu i u svim drugim zemljama koje su bile pod vladavinom komunista. Dakle ovaj je datum izuzetno značajan za Hrvatsku radi sustava vrijednosti, mi doista želimo da se sustav vrijednosti o kojima govorimo a to su demokratske vrijednosti poštivanja različitosti, poštivanje prije svega ljudskih prava, temeljnih ljudskih prava, svih, svakoga u svim demokratskim zemljama, da jednostavno zaživi i u ovom dijelu sjećanje na žrtve onih totalitarnih režima koji nisu obilježeni. Jedna od intencija Europskog Parlamenta i Vijeća Europe je bilo da se točno obilježe sva stratišta, da se obilježe mjesta stradanja, sva mjesta stradanja da se na dostojanstven način obilježi i da se oda pijetet žrtvama koji su tu nevino stradali. Hrvatskoj je negdje oko 700 i nešto različitih jama u kojima je masovno ubijano, masovno Velika većina od tih jama nisu uopće obilježeni. Velika većina. A ne znaju se ni imena onih koji su u tim jamama. I ono što je najgore, nitko nije odgovarao za te jame, a to je najgora činjenica. Jer kad govorimo o činjenicama da je ustaški režim surađivao sa fašističkom Njemačkom, onda treba istaknuti činjenicu da većina tih zločina je otkrivena, da se znaju imena žrtava, i da se znaju gdje su te žrtve završile, i da je jedan dio, ne govorim da su svi, ali jedan dio je i odgovarao pred sudom. Dakle nedvojbeno je da sve te zločine apsolutno treba osuditi, maksimalno, i nedvojbeno je da je trebalo osuditi one koji su te zločine učinili. Naravno temeljem sudskog procesa i u dokazima koji su trebali biti podastrijeti itd. Ali zar je moguće da danas ne možemo prihvatiti da je sustav u kojem smo živjeli bio doista zločinački? Zar se zaboravlja da se i do kraja 80-ih ubijalo hrvatske građane koji su bili u imigraciji? Spomenut ću samo Đurekovića, ili Bušića ili tako dalje, itd., brojne Hrvate koji su …/Govornik se ne razumije./… sa željom da imaju jednog dana svoju samostalnu državu, kojima se nikakav drugi krimen nije mogao naći u njihovom djelovanju. Dakle to je sustav koji se obračunavao sa svojim neistomišljenicima, jednostavno likvidirajući neistomišljenike. I danas još uvijek ima onih u Hrvatskoj koji nisu spremni priznati tu činjenicu ili koji žele opravdati način na koji su ti zločini izvršeni. Navodno među tim brojnim ljudima koji su nakon hoda s Bleiburga stradali ostali po brojnim jamama, navodno je među njima bilo i onih koji su krivi za nešto. Ako su krivi trebali su završiti u zatvoru, trebali su završiti na sudu, trebala im se dokazati ta krivnja, i trebalo ih se osuditi. Na žalost kažem još uvijek hrvatsko društvo je duboko još uvijek podijeljeno, a nema pravog pomirenja bez istine o svim tim događajima, i to je ono na što upozorava rezolucija Europskog Parlamenta i deklaracija Europskog Parlamenta. Nema pravog pomirenja ako se na stol ne stave sve činjenice vezano za te zločine i ako se ti zločini ne osude. Doista evo još jedanput ističem izuzetno je važno radi hrvatske budućnosti ovaj dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima, ja sam siguran da će antifašisti obilježavati ovaj dan, jer to je dan sjećanja i na žrtve fašizma, i komunizma, ali vjerojatno neće komunisti ga, ono što je govorio kolega Kajin, još ga jedanput ispravljam. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replike. Gospođa zastupnica Nevenka Marinović. Hvala. Pa kolega Matušiću, govorili ste o različitim pristupima ovdje, pa i današnje izlaganje nekih kolega pokazuje da se stvarno treba čuvati onih koji okreću nepročitane listove povijesti, jer takvi šire jedna pravila za jedne, druga pravila za druge, a svi znamo da treba ipak zastupati pravedan i istinit pogled prema povijesti. To je ono što nije bilo činjeno proteklih 70-ak godina, a držim da evo još jedanput treba ukazati na to da generacije iza nas ne bi opet Odgovor na repliku. **Matušić, Frano (HDZ)** Slažem se kolegice s vama potpuno. Činjenica je i da u tom i takvom Sovjetskom savezu, odnosno danas u Rusiji priznaju Staljinove zločine. Priznaju da je Staljin bio zločinac, priznaju njegove zločine, među ostalim i priznanje da su ubili Poljake u …/Govornik se ne mi danas očito nismo spremni priznati još uvijek jedan dio od hrvatske javnosti nije spreman priznati da je Tito bio zločinac, i činjenicom da su neki trgovi i neke ulice da nose još uvijek njegovo ime, znači da jednostavno ljudi nisu spremni priznati tu mračnu stranu te osobe koja je bila diktator u totalitarnom komunističkom režimu. Nitko ne osporava da je bilo i nekih drugih strana, ali ta mračna strana je morala naići na osudu svih, jednodušnu osudu svih, a to je ono o čemu mi danas u hrvatskom društvu još na žalost još uvijek moramo govoriti, i moramo upozoravati, moramo upozoravati na činjenicu da je jednostavno neprihvatljivo da ime zločinca resi ime jedne ulice ili jednog trga, konkretno u glavnom gradu. Gosopdin zastupnik Miljenko Dorić, replika. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Matušiću, dvaput ste ponovili još uvijek postoji duboka podjela u hrvatskom društvu u svezi ovih povijesnih tema. Slažem se s vama, međutim sad moramo se pitati da li mi kolegice i kolege ovakvim raspravama doprinosimo toj podjeli hrvatskog društva. Odgovor je definitivno da. Definitivno da. Dapače čak i ovo što danas činimo, proglasiti nešto spomendanom ne znači ništa, ako se sutra to neće spomenuti u školskim udžbenicima, ako učenike nećemo učiti da budu objektivni i korektni u čitanju povijesti, da osuđuju sve zločine i one u Jasenovcu, i na križnom putu i u Vukovaru. Mi kolegice i kolege definitivno doprinosimo toj podjeli. Odgovor na repliku. sa činjenicama koje su se događale dakle u vrijeme totalitarnog komunističkog režima. Samo o tome se radi. Nemate priliku odgovoriti, ali ja bih vas rado pitao je li vi smatrate ispravnim da jedan od trgova u Zagrebu nosi ime Josip Broz Tito, nakon svih zločina koji su napravljeni po njegovim vodstvom u totalitarnoj državi. …/Upadica Drago mi je da imate takav stav jer to je bitno. Da osuđujemo doista, istinski da osuđujemo sve zločine, od Jasenovca do Bleiburga do Vukovara. Dakle, to je ono što je potrebno da se zbilja osude, a po mogućnosti da se pronađu i krivci. Još uvijek nije kasno da se istina sazna od onih koji su sudjelovali u tim zločinima. Samo što je nažalost komunistička šutnja još uvijek vrlo, vrlo velika prepreka tome da se dođe do istine.

mislim da ste smetnuli s uma da smo mi prije nekoliko mjeseci u ovom Saboru vrlo širokim konsenzusom donijeli jedan zakon prilikom čega je rasprava bila vrlo vrlo korektna i vrlo dobra gdje smo se svi usuglasili da te zločine koji su počinjeni nakon završetka 2. svjetskog rata treba osuditi i da sve žrtve trebaju imati obilježeno svoje stratište i to je bilo ovdje širokim konsenzusom doneseno. Ja sam se nadala da smo tada završili sa tom vrstom rasprave i da smo tada pokazali svi ovdje, sve političke opcije da dijelimo mišljenje civilizacijskih dostignuća valjda čovječanstva da svatko, svaka žrtva mora imati svoj dostojanstveni grob. Frano (HDZ)** Pa nisam vidio u praksi da je to zbilja zaživilo od svih u ovom Saboru. Konkretno, imate priliku zatražiti da se u nekim istarskim gradovima ukine ulica Maršala Tita. ne govorim, ja još jedanput ističem govorimo o mračnim stranama određenih povijesnih ličnosti. I Staljin je bio antifašist i pobijedio je u konačnici zajedno sa saveznicima pobijedio je fašističku Njemačku. Ali, s druge strane je radio u konačnici isto zlo, ubio je na milijune, na desetke milijuna ljudi. I taj dio naravno da treba biti osuđen. Nećemo govoriti, mi smo ovom dijelu povijesti o kojem vi govorite, mi smo to itekako znali za vrijeme komunističkog sustava što je sve dobroga, pozitivnog napravljeno u antifašističkoj borbi koju nisu vodili samo komunisti nego i drugi hrvatski građani koji nisu bili komunisti. Ali, zločini ostaju zločini i imate priliku ispraviti sve ono što je vezano uz te zločine, a što se danas još uvijek pokušava veličati ili se pokušavaju opravdati ti zločini. O tome se radi. Pravdanje onog tipa koji je spominjao kolega Grubišić da neki bivši dužnosnici govore o tome kako je među tim ljudima koji su završili u jami, a njih je na desetke, desetke tisuća, kako je među njima bilo onih koji su bili odgovorni za zločine. Pa ti koji su ih ubili mogli su ih jednostavno procesuirati, izvesti pred sud. O tome se radi. I doista želimo da zaživi u praksi ovaj spomendan jer on je izuzetno bitan za hrvatsku savjest. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa evo pred nama je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u RH, jasno s konačnim prijedlogom zakona. Kao što smo već čuli ovom dopunom provodimo u djelo Rezoluciju Europskog parlamenta o europskoj savjesti i totalitarizmu iz travnja 2009. godine, a kojom se i parlamentima zemalja kandidatkinja za EU preporučuje da ovaj 23. kolovoza proglase Danom spomena na žrtve fašizma, nacizma, komunizma, dakle na žrtve svih totalitarnih sustava. Ono što sam zakon preporučuje i predlaže to je da se on obilježava dostojanstveno i nepristrano i time bi zapravo RH iskazala poštovanje svim žrtvama i kao što kao što stoji predanost promicanju europskih vrijednosti. Kad se govori o ovom datumu evo govornici prije mene su već kazali neke osnovne to je da je 23. kolovoza proglašen europskim Danom sjećanja na žrtve nacizma i staljinizma jer '39. godine su dva totalitarna sustava po nekima oprečna, ali svojim Sporazumom iz '39. godine su pokazali zapravo da se radi o potpuno poistovjećivanju ta 2 dakle sustava, jedan nacistički, drugi komunistički. Da se poistovjećuju to su pokazali dakle time što su sklopili sporazum koji se zove Pakt o nenapadanju i podjeli interesnih područja. Znači, da imaju iste ciljeve i da tu nije bilo nikakve različitosti. A da među njima nije bilo različitosti jasno je pokazao i sam početak, a to je da, a i prethodno, da su postojali podjednako logori u Njemačkoj i u Sovjetskom savezu. Isto tako mnogobrojne žrtve su rezultat toga bile, pa da ne govorimo da je početak tog njihovog sporazuma bio stradanje Poljaka, Litvanaca, Latvijaca, Estonaca, Moldavaca itd., To jasno je bio temelj za ono što o čemu i mi danas razgovaramo. još i u doba tzv. "hladnog rata" u zemljama zapada se dakle na određeni način spominjao spominjao organizirajući različite demonstracije pod nazivom Dan crne vrpce, a time se upozoravalo ostatak svijeta kojem su mnoge dakle činjenice totalitarnih režima ili sustava bile nepoznate. Dakle, da se takve prikrivaju. Među takvima je bila i država u kojoj smo i mi živjeli jer se prikrivalo mnogobrojne zločine tog totalitarnog sustava. Ono što je bitno istaknuti svakako je da ova Rezolucija Europskog parlamenta ističe da Europa neće biti ujedinjena ukoliko ne bude mogla formirati zajednički pregled povijesti. Priznajući nacizam, staljinizam, fašizam te komunističke režime kao zajedničko naslijeđe potpunosti ne iznesu i poštene i temeljite rasprave te utvrdi istina o njihovim zločinima tijekom 20. stoljeća. Evo to je ono o čemu je maloprije govorio i kolega Matušić, što je spominjao i kolega Dorić jel', a to je da zaista jel', da se iznesu jedanput poštene i temeljite rasprave i da se utvrdi istina. Jer to je ono o čemu treba dakle govoriti, to je ono što zapravo upozorava na te temeljne vrijednosti. Jasno je da unutar toga treba iskazati izraženo je poštovanje svim žrtvama tih totalitarnih i nedemokratskih režima u Europi i da im se treba odati počast, svima onima koji su se borili protiv ugnjetavanja i slobode čovjeka. Oni čak odaju počast i onima koje su Titovi komunisti ne poštujući temeljna prava čovjeka usmrtili, zatočili na Golom otoku. No, ne samo tu nego i drugdje. Nažalost, u ovom Visokom domu bio sam nazočan neću neću spominjati ničije ime govorilo o ponovnom otvaranju Golog otoka, što svakako ne služi nikome na čast jer ne zna što su doživjele obitelji čiji su najmiliji tamo bili odvedeni, stradali bez ikakvog upita bez ikakvih suđenja, pa i bez ikakvog prava kazati jer te iste obitelji bile su izopćene bile su od svih od svih ostalih u selu ili u gradu nema veze gdje su živjeli izolirane i nisu imale osnovnih uvjeta za život i nitko ih nikada ništa nije upitao a da ne govorim da i te žrtve koje su se tamo dogodile nisu ni do dan danas valorizirane onako kako treba. Rezolucija u svakom slučaju naglašava da je važno sačuvati uspomene živima, jer je u biti cilj a ta pomirba nije moguća bez istine. Svakako istina se može uspostaviti jedino na način da se izvrši revidiranje europske povijesti. Dakle, treba izvršiti reviziju svega onoga što su pogrešno odgajane generacije mladeži, pa tako vjerojatno i moja generacija, a i ove neke koje su nadošle iza. Rezolucija spominje oba totalitarizma. Međutim, rezolucija ipak veći naglasak stavlja na komunizam iz razloga jer se o žrtvama komunizma i zločinačkom karakteru komunizma nedovoljno govorilo. Nije se zapravo ni smjelo govoriti, o najmanje u bivšoj državi u kojoj smo živjeli, sve do njezinog sloma 1989. godine. Stoga rezolucija izražava uvjerenje da je krajnji cilj otkrivanja i ocjenjivanja komunističkih zločina pomirenje, ono se može u svakom slučaju postići isključivo prihvaćanjem odgovornosti i traženjem oprosta. A ja samo kažem, e da je to mojoj majci koja je još živa dočekati. No, ne vjerujem da hoće jer oni koji bi to trebali napraviti bez obzira što je u Visokom domu su digli ruku o tome, očito u praksi teško mogu dići ruku ili glas za nešto. Treba kazati da je Hrvatski sabor još u lipnju 2006. donio deklaraciju o osudi zloćina počinjenih tijekom totalitarnog komunističkog poretka u Hrvatskoj od 1945. do 1990. i u njoj upozorava da pad režima ne samo u Hrvatskoj nego i u drugim zemljama koje su bile u sastavu bivše države, misli se na njih, nije ujedno popraćen i istragama njegovih zločina. A upravo zato što nije provedena istraga treba ustvrditi i kazati da je posljedica vrlo niska svijest o kojoj je malo prije govorio kolega Matušić, cjelokupne javnosti o tim komunističkim zločinima. Međutim, znanje i svijest o tim zločinima preduvjet su svakako da se one izbjegnu u budućnosti i da bi osuda tih istih zločina bila temelj za sutra u jednom pravom, istinskom i istinitom odgoju mladih odnosno generacija na kojima će počivati budućnost Lijepe naše.

i usporedili i nacizam i komunizam i ugovore koje su potpisali Staljin i Hitler gdje je bila žrtvovana Poljska, a možemo malo dodati tome da je Poljska i ostala u tim granicama gdje je malo pomaknuta prema zapadu, smanjena negdje za 800 Dakle, složili smo se tu oko toga da komunizam, fašizam da su to bili totalitarni režimi, da je to Europa davno već spomenula, mogli smo navesti i druge socijalističke zemlje koje su imale još isto tako lidere koji su slično radili, ali ova dvojica se spominju najčešće i najviše. Međutim, ona svijest o kojoj je govorio kolega Matušić i što ste vi sada spomenuli, ona se na razne načine pokušava ovdje i u Saboru nametnuti kao neko razdoblje života i rada za vrijeme druga Tita, kada je eto bila neka velika pravednost pa kolega Kajin to često zna spominjati. Međutim, onda se čovjek pita i što je mene malo potaknulo da uopće govorim o tome ispada iako znamo mi neka pravila kako se povijest piše na osnovu nekih dokumenata, da treba proći nekakvo razdoblje pa Englezi ne otvaraju otvaraju svoje dokumente ne daju, nego kada je to tražio Bilandžić da bi pisao biografiju druga Tita, svaki puta drugu pa negirao ono što je bilo ranije. Dakle, onda se spominje ovdje kako se to dobro živjelo, pa se čovjek pita sam tko je živo u tom režimu, gdje je bila ta pravednost. Ajmo npr. školstvo, to se često puta i po medijima spominjalo kako je to bilo onda besplatno školstvo. Ja bih vas podsjetio da nije bilo to baš tako, da su opet postojali oni povlašteni koji su dobivali stipendije. To im je omogućavalo da onda imaju iza toga i dom, a oni drugi su morali plaćati kao i stanove nekoliko puta više i sve ostalo. Tako da mislim da se radi o zlouporabi svijesti kako je bilo bolje, a da ne govorim o gospodarstvu pa nema vremena ali bi se moglo usporediti. Hvala. **Šeks, Evo kolega Mance, lijepo ste nadopunili kolegu Matušića i mene vezano uz dakle totalitarni sustav u kojem smo i mi dijelom dakle živjeli, kojeg smo hvala Bogu da ga više nikada ne bude u onom obliku u kojem je on bio. A odnosi se upravo na to da danas kada imamo i deklaraciju koju je u lipnju 2006. godine donio Hrvatski sabor o osudi tih zločina upravo da bi ta svijest i znanje i istina, pa i pravda i pravednost o kojoj neki govore i na koju se pozivaju, pa i pravda i pravednost koja je bila temelj nekima u izbornoj kampanji, moći će saživjeti i moći će u Hrvatskom narodu i u Hrvatskoj kao državi zaživjeti onoga trenutka i okrenuti se korak naprijed kada oni, odnosno nasljedovatelji onih koji su to počinili priznaju sve ono što se događalo i zatraže oprost od žrtava odnosno obitelji onih koji su stradali od istog tog režima. Tad će to biti stvarna i istinska pomirba koju svi zapravo želimo. Svi mi želimo isto, ali očito da se ona u praksi još uvijek nije dogodila. uvaženi kolega Matković, rekli ste da još uvijek prevladava niska svijest o komunističkim zločinima. Ja vas uvjeravam suprotno, hrvatski narod itekako ima svijest o tim zločinima, ali i o zločinima ustaškog režima no stvar je u tome što dosad kao Hrvatska država nismo poduzeli ništa kako bi se krivci za te zločine i kaznili.

i ovaj Sabor je donio i osudu tih komunističkih zločina i mislim da prije svega svaki normalan čovjek

trebamo tražiti kao Sabor i saborski zastupnici od odvjetništva i policije da počnu konačno istraživat te zločine i privest krivce licu pravde. Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Za razliku od svih drugih dosadašnjih govornika vezano za ovaj prijedlog zakona ja se s ovim prijedlogom zakona duboko ne slažem jer u njemu vidim zapravo jednu podvalu. Nažalost, Hrvatska u svom prijedlogu zakona kojim se osuđuje zločin totalitarnih i autoritarnih režima, komunizma i fašizma kako je to definirano odlukama Europskog parlamenta, dakle Hrvatska nije imala hrabrosti uzet isti takav naziv tog spomena nego ga je mijenjala u Dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, a bez da je rečeno na kakve se to totalitarne i autoritarne režime radi. I tu zapravo vidim veliku opasnost da se neki drugi neki drugi periodi u hrvatskoj povijesti proglase autoritarnim režimima i da onda netko temeljem toga se proglašava i žrtvom autoritarnog režima. Zbog toga ja za ovaj zakon prijedlog zakona neću glasati nego upozoravam na potrebu da se on kao takav povuče jer u njemu vidim opasnost i za jedan period kojim je Hrvatska demokratska zajednica vodila Hrvatsku i prema pokojnom predsjedniku Tuđmanu. Dakle još jednom ću reći, totalitarni i autoritarni režimi, komunizam i fašizam su izrijekom spomenuti u odlukama Europskog parlamenta, a ne ovaj naziv koji se koristi u ovom prijedlogu zakona. Zbog toga treba biti vrlo oprezan kada su u pitanju ovako osjetljivi nazivi koji se provlače i kroz ovaj prijedlog zakona i postoji opasnost da se kroz određeni period vremena netko usudi pod autoritarnim režimom podvest nešto drugo, nešto što to objektivno nije. Totalitarni režimi na ovom prostoru bili su komunistički i fašistički, a ne nikakvih autoritarnih nije bilo. Nadam se da se tu ne misli na neko vrijeme od prije 1000 godina ili tome nešto slično. toga, zbog preciznosti reagirao je na ovaj prijedlog zakona i na ovu odluku Vlade i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava upozoravajući na opasnost da se kroz ovako nedovoljno precizno definiranje odrednica iz ovog zakona u budućnosti podvede nešto što će Hrvatsku nepotrebno opterećivati. Ja ne bih želio da iz ovog termina zapravo dobijemo jednu priliku nekim koji su Hrvatskoj neskloni da kroz ovaj prijedlog zakona zapravo Hrvatsku u budućnosti opterećujemo. Hvala na pozornosti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak. Gospodin zastupnik Zoran Vinković. Uvaženi kolega Srb, rekli ste da Hrvatska nema snage. Ja ne znam da li Hrvatska ima snage, ali evo samo ću vas upoznat a posebno ovu moju lijevu stranu sabornice, ispravak je, a dobro može i replika upoznat ovu lijevu stranu Sabornice da je grad Đakovo imao te snage i da je odlukom poglavarstva, u potpisu gradonačelnik Zoran Vinković, donesena odluka da se na mjestu… … /Upadica se ne Da se na mjestu stratišta obitelji, hrvatskih obitelji, njemačkih obitelji nakon Drugog svjetskog rata nakon župne crkve Svi svetih postavi spomenik, glava koja tone akademskog slikara Antuna Babića. To je odluka iz 2008. Glava koja tone, na spomeniku piše "žrtvama komunizma" Tako da u svojim raspravama kad budete i dalje raspravljali to imate u vidu. Samo toliko. Uzet ćemo to kao repliku, pa odgovor na repliku gospodin zastupnik Daniel Srb. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo na informaciji cijenjeni gospodine gradonačelniče. Imat ću to u vidu, ali isto tako ostajem pri stavu da Hrvatska još uvijek nije spremna obračunati sa zločinima komunizma koji su velike žrtve na prostoru Republike Hrvatske pa i današnja rasprava je pokazala da neki zastupnici spominju žrtve diljem Hrvatske, ali ne na onom teritoriju s kojih oni dolaze jer su isto tako počinjeni brojni zločini, a na koje se ne usude osvrnuti. (HDZ)** Zaključujem raspravu.